erfitt að komast um og við erum að taka á móti öllum helstu ráðamönnum Evrópu, Evrópuráðinu nánast eins og það leggur sig með öllu sem því fylgir. Við ætlum að færa úkraínsku þjóðinni færanlegt sjúkrahús til að bjarga því sem bjargað verður á vígvellinum í þeirri ógn og þeim hryllingi sem þar ríkir. Ég segi, virðulegi forseti: Við getum gert svo margt fyrir marga en stundum væri líka allt í lagi að líta okkur nær. Hvenær hefur forsætisráðherra kallað saman alla formenn þingflokkanna og óskaði eftir því að við legðum huga okkar og hjarta í það að reyna að vernda og koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll ungmenna af völdum ópíóíða? Hvenær hefur það gerst? Ég segi: Ef við getum þetta þá getum við gert svo miklu, miklu meira. Hvar eru ráðamennirnir okkar núna þegar við þurfum að taka utan um samfélag okkar, sem blæðir í okurvöxtum og verðbólgu, og unga fólkið okkar sem deyr ótímabærum dauða á besta aldri, þar sem er búið að eitra fyrir því, bæta eitri, Fentanyl, út í kókaín hjá einstaklingum sem eru ekki einu sinni fíklar og eru jafnvel að prófa í fyrsta eða annað sinn að djamma með einhverju eitri? Það er dauðans alvara fyrir þau. Hvar eru íslenskir ráðamenn hér og nú? Hvar eru þeir? Virðulegi forseti. Ef við erum bær til að gera allt fyrir alla þá eigum við líka að gera það hér heima og sannarlega ekki síður en annað.

Það er líka eitthvað skrýtið í gangi þegar lögreglan er að festa kaup á hríðskotabyssum, ekki bara út af þessum viðburði heldur til að eiga síðan varanlega eftir þennan viðburð.

Virðulegur forseti. Að flytja til Íslands á tankskipum illa mengað loft og blanda því við okkar hreina vatn og dæla niður í jörðu í og við vatnsból okkar við Straumsvík er sóðaskapur og heimska af verstu gerð.

Þá mega þeir einnig vera í þessa illa þokkaða verðlaunakapphlaupi heimskunnar sem láta fossa blóð í mera- og hvalaslóð. Og trúðu mér, virðulegi forseti, það er ekki vel meint, því að þeirra gjörðum ræður gróðafíknin ein, ekkert annað. Að níðast á einu dýri til að fá afurðir til að geta níðst á öðru dýri er dómgreindarbrestur af verstu gerð og bara hrein og klár illska sem er okkur hér á Alþingi til háborinnar skammar. Ein furðulegasta hugmynd sem fæðst hefur hjá ESB er sala á mengunarsyndaaflausnarbréfum í formi upprunaábyrgða fyrir þá sem menga með kjarnorku, kolabrennslu og olíu. Þetta er gert til þess að hinir verstu umhverfissóðar geti logið um að þeir noti hreina orku frá okkur og við skreytum okkur með kjarnorku og kolabrennslu frá þeim í staðinn.

Hverjir sitja svo í súpunni og blæða, borga fyrir hana bæði í peningum og heilsu? Jú, almenningur. Og þá bitnar það mest, eins og alltaf, á þeim fátækustu. Og að því gefna tilefni: Ríkisstjórn, hættið að skatta fátækt.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á, í ljósi þeirra áskorana sem hér eru ræddar í dag, að minnast Tryggva bróður míns sem féll fyrir eigin hendi þennan dag fyrir þremur áratugum. Því miður bíða þau grimmu örlög að dauðinn sé betri en lífið allt of margra og við eigum sem samfélag að leggjast á eitt að hjálpa þeim sem eru hjálparþurfi. Í því samhengi vil ég ræða eina stærstu ógnina sem að okkur steðjar um þessar mundir og veikir getu okkar til að styrkja stoðir samfélagsins; verðbólguna. Verðbólgan er á fleygiferð og við finnum öll fyrir því á eigin skinni. Vextir hækka, greiðslubyrði lána þyngist, matarkarfan verður sífellt dýrari og mörgum reynist erfitt að ná endum saman. Húsnæðismarkaðurinn, þar sem framboð hefur ekki mætt eftirspurn um langt skeið, hefur verið drifkraftur verðbólgu síðustu misseri. Markaðsbrestur er ríkjandi og það er mjög aðkallandi að tryggja aukið framboð húsnæðis sem mætt getur fjölbreyttum þörfum fólks. Íslendingar þekkja allt of vel hvaða áhrif verðbólga getur haft ef ekki tekst að kveða hana niður. Í því ljósi verður að vera algert forgangsmál að grípa til aðgerða sem styðja við Seðlabankann í þeirri viðleitni að ná verðbólgunni niður. Enginn kærir sig um að skilja Seðlabankann einan eftir í súpunni með sitt breiðvirka en sársaukafulla meðal, vaxtahækkanir. Við viljum ekki Við viljum ekki frekari vaxtahækkanir. Fjárlaganefnd Alþingis hefur nú til umfjöllunar fjármálaáætlun fyrir árin 2024–2028. Þar eru öflug verkfæri til að verjast verðbólgunni. Við eigum að treysta aðhaldið og tryggja nauðsynlega tekjuöflun. Við eigum að hægja ferðina með niðurfellingu ívilnana og skattafslátta á þeim stöðum þar sem milljarðar renna í vasa sem þurfa ekki á þeim að halda.

Virðulegi forseti. Ferðamannasumarið er að hefjast og við sjáum það á bókunum á gistingu, rútum og bílaleigubílum á ferðinni og litríku vindjökkunum í miðbænum. Þegar við keyrum um landið sjáum við ferðamenn um allt land, oft í nýjum aðstæðum, oft í hættulegum aðstæðum og maður fer að hugsa um öryggismál um allt land. Þegar kemur að öryggismálunum er margt sem þarf að huga að; heilbrigðisþjónustan um allt land, staða viðbragðsaðila og gott fjarskiptasamband. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Margar bílaleigur kynna síðan íslenskar aðstæður fyrir viðskiptavinum sínum og við erum með vefsíðu til að koma upplýsingum til skila og það eru góð skref. En samgöngur og fjarskipti eru risastór púsl í öryggismálum hjá okkur. Ég gæti staðið hér lengi og nefnt ýmiss konar verkefni sem brýnt er að ráðast í vegna öryggismála í landinu en ég vil nýta nýta tímann í að koma með dæmi og ég ætla t.d. að tala hér um Blönduósflugvöll. Hann kemur mjög oft upp í umræðunni um öryggismál vegna þess að hann skiptir gríðarlegu máli fyrir sjúkraflug á sínu svæði. Hann er á milli heiða og þær heiðar eru oft lokaðar vegna veðurs og það getur nefnilega hver mínúta skipt máli þegar upp kemur slys. Önnur heiðin var t.d. lokuð í gær, Holtavörðuheiði, og það er maí. Maður á ekki alveg von á því í maí að heiðar séu lokaðar. Á flugvellinum er ekki malbik og því skapast oft erfiðar aðstæður fyrir sjúkraflugið og úr þessu þarf að bæta sem fyrst. Það eru mörg önnur verkefni í samgöngumálum og til að nefna nokkur

Umstangið er verulegt og eitthvað sem við höfum svo sannarlega ekki vanist hér áður. Það er greinilegt að skipulagið er gott og þeir sem standa að baki fundinum eiga hrós skilið. Á fundi sem þessum leggja leiðtogar pólitískan ágreining til hliðar, byggja upp persónuleg tengsl og móta sameiginlega sýn fyrir frið í Evrópu. Evrópuráðið hefur því mikilvæga hlutverki að gegna að gæta að mannréttindum, lýðræði og að alþjóðlegar reglur séu virtar. Það er ekki hægt að ofmeta mikilvægi fundi sem þessa. sem þessa. Þegar leiðtogar þjóða safnast saman á einum stað fá þeir einstakt tækifæri til þess að efla skilning, tengjast og byggja upp traust. Á sama tíma senda þeir öflug skilaboð til borgaranna og alþjóðasamfélagsins um mikilvægi þess að standa saman um grundvallarmannréttindi. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að helsta málefni fundarins er að ræða innrás Rússa í Úkraínu, hvernig bæta megi það tjón sem Rússar hafa valdið og hvernig draga megi þá til ábyrgðar fyrir þessi voðaverk. Ef viðræður ganga vel er gert ráð fyrir að undirrituð verði sameiginleg yfirlýsing sem líklega fær nafnið Reykjavíkuryfirlýsingin. Við eigum að vera stolt yfir því á Íslandi að hafa vera valin til að hýsa þennan merka viðburð, alveg eins og Ísland var valið á sínum tíma til að hýsa fund Ronalds Reagans og Mikhaíls Gorbatsjovs. Enn á ný er Ísland og Reykjavík sameiningartákn friðar. Það er ekki að ástæðulausu sem friðarsúlan var reist í Viðey. Ísland á að vera og er sá staður í heiminum þar sem helstu leiðtogar geta komið saman og lagt áhyggjur sínar á borð og leitað lausna. Yfir því getum við verið stolt.

Ég vil lýsa yfir áhyggjum mínum af því hversu auðvelt það er fyrir erlenda aðila að kaupa íslenska jörð, sælla minninga þegar átti að selja Grímsstaði á Fjöllum fyrir ferðamannaparadís sem betur sem betur fer var komið í veg fyrir. Við vitum ekki hvernig það hefði getað endað. Erlendur breskur aðili á talsverðar jarðir á þessu landi og hann hefur lýst því yfir að hann hafi keypt þær í þeim

Fundurinn er aðeins fjórði leiðtogafundur Evrópuráðsins í 74 ára sögu þess. Samkvæmt stofnskrá Evrópuráðsins er ráðinu ætlað að efla samvinnu aðildarríkjanna með það að markmiði að standa vörð um mannréttindi, styrkja lýðræðislega stjórnarhætti, efla mannleg gildi og almenn lífsgæði Evrópubúa. Rík áhersla hefur verið lögð á að auka skilning og samkennd meðal íbúa álfunnar á grundvelli sameiginlegrar arfleifðar. Þetta eru göfug markmið, enda ráðið stofnað í kjölfar hörmunga heimsstyrjaldarinnar síðari þegar Evrópa var í rústum og ekkert annað í stöðunni en að horfa fram á veginn og leggja allt á vogarskálarnar til að endurtaka ekki þær hörmungar. Nú er aftur stríð í álfunni og Ísland hefur mikið ábyrgðarhlutverk með formennsku sinni í Evrópuráðinu. Helstu markmið formennsku Íslands eru að efla grundvallargildi Evrópuráðsins og standa væntingar til þess að fundurinn skili raunverulegum niðurstöðum sem varða ábyrgð rússneskra stjórnvalda vegna stríðsreksturs þeirra í Úkraínu. Lögð er áhersla á að efla vinnu ráðsins, m.a. hvað varðar lýðræði, réttinn til heilnæms umhverfis og vernd mannréttinda þegar kemur að þróun gervigreindar. Það kemur heim og saman við sérstakar áherslu formennsku Íslands um umhverfismál, réttindi barna og ungmenna og jafnrétti. Virðulegi forseti. Í gær héldu nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunnar ræður undir liðnum fundarstjórn forseta. Þar var m.a. kallað eftir því að forsvarsfólk ríkisstjórnarinnar væri í þingsal vegna óundirbúinna fyrirspurna og látið eins og forsætisráðherra gerði sér það að leik að taka á móti leiðtogum annarra þjóða, eins og það hafi ekki þýðingu. Ég velti því fyrir mér hvort það séu ráðleggingar formanns flokks sem talað hefur fyrir Evrópusamstarfi um áratugaskeið að Ísland dæmi sig til áhrifaleysis á alþjóðasviðinu með því að taka ekki þátt. Í mínum huga útilokar ekki eitt annað. Jú, við þurfum að takast á við mörg þjóðþrifamál hérna heima og við erum að því. En gleymum því ekki að stórar ákvarðanir sem varða hag þjóðarinnar eru oft teknar á alþjóðasviðinu. Það er ábyrgðarhlutur stjórnvalda að leggja sitt af mörkum við slíka ákvarðanatöku og undan þeirri ábyrgð skorast ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ekki.

Herra forseti. Í dag er stór dagur í sögu Íslands en líka stór dagur í sögu Evrópuráðsins þegar leiðtogar aðildarríkjanna funda hér á landi. Aðeins þrisvar sinnum frá stofnun ráðsins hafa leiðtogarnir komið saman til fundar. Evrópuráðið sjálft fundar reglulega. Nú eru fjölmargir sem gera sér ekki fulla grein fyrir tilurð Evrópuráðsins og fyrir hvað það stendur en til þess var stofnað í maí 1949 í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og eru aðildarríkin nú 46 eftir að Rússum var vísað úr Evrópuráðinu í kjölfar innrásar þeirra í Úkraínu. Meginhlutverk Evrópuráðsins er að efla samvinnu og ekki síður samkennd meðal aðildarríkjanna með höfuðáherslu á mannréttindi, lýðræðislega stjórnarhætti, mannleg gildi og almenn lífsgæði íbúa álfunnar, þar á meðal er rætt um umhverfismál, fjölmiðla, réttarkerfið, menntun og menningu og félagsleg réttindi, svo dæmi séu tekin. Samvinna Evrópuráðsríkjanna er í margs konar formi. Gerðir eru alþjóðasamningar eins og mannréttindasáttmáli Evrópu félagsmálasáttmáli Evrópu sem ætlað er að áhrif á löggjöf aðildarríkjanna og stjórnkerfið allt. Þannig hafa þessir samningar haft afgerandi áhrif á lífsgæði okkar á Íslandi, okkar þegnanna, og verndað grundvallarréttindi Ísland er fullvalda ríki og í krafti fullveldis er það þátttakandi í viðlíka samstarfi og Evrópuráðið er. Ég tel það skipta máli að við séum einmitt virk í þessu samstarfi því við höfum mörgu að miðla. Ég ber þá von í brjósti að út af þessum fundi komi skýr skilaboð til alþjóðasamfélagsins um mikilvægi lýðræðis og mannréttinda en ekki síður til rússneskra stjórnvalda um fordæmingu á árásarstríði þeirra á Úkraínu og mögulega stríðsglæpi af þeirra hálfu.

Það eru erfiðir tímar hjá mörgum í skugga hárrar verðbólgu og vaxta, ástand sem því miður sér ekki fyrir endann á. Ríki og sveitarfélög fara ekki varhluta af þessu beint í kjölfar kórónuveirufaraldursins sem hafði verulega íþyngjandi áhrif á reksturinn. Á svona tímum væri óskandi að stjórnmálamenn, bæði núverandi og fyrrverandi, reyndu að hemja þórðargleði sína yfir ástandinu í stað þess að ýkja hana eins og hugmyndaauðgin og orðaforðinn ræður við. Líkt og aðrir kjörnir fulltrúar Alþingis ver ég stórum hluta af tíma mínum í að greina ríkisreksturinn og hvaða úrbætur eru í boði. Ég veit að slæma stöðu má rekja bæði til hagstjórnarmistaka stjórnvalda og til ytri aðstæðna, veit að það er fleiri en ein leið til að bregðast við og þær falla ólíkum hagsmunaaðilum mismunandi vel í geð. Þó að ég geti verið hvöss í gagnrýni minni á aðgerðir og aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar, þá þyrfti heldur betur ýmislegt að ganga á áður en ég færi þá leið að fullyrða með gífuryrðum að pólitískir mótherjar hefðu sett ríkissjóð á hausinn, að Ísland væri gjaldþrota og það væri ekkert annað eftir fyrir okkur en að slökkva ljósin og flýja land. Það er dapurlegt að fylgjast með sumum pólitískum andstæðingum borgarstjórnar sem virðast líta á borgarbúa sem leikmuni fyrir fýlupoka með fortíðarþrá. (Gripið fram falla kjósendur í Reykjavík ekki fyrir þessu. Skoðanakannanir sýna að þeir vilja ekki órökstudd gífuryrði og annað kjaftæði. Eins og tölulegar staðreyndir sýna er staðan í fjármálum Reykjavíkur ekki eins slæm og í flestum nágrannasveitarfélögum, en þær sýna líka að það þarf að gera betur fyrir Reykvíkinga. En umfram allt eiga Reykvíkingar þó skilið að málsmetandi fólk hætti að tala borgina niður við öll tækifæri og láti sig á þeirri vegferð engu skipta hvað er rétt og hvað er rangt.

þegar einhver stærsti alþjóðaviðburður Íslandssögunnar er að hefjast í Reykjavík, leiðtogafundur Evrópuráðsins, fjórði fundurinn sem haldinn er í 74 ára sögu ráðsins. Eðlilega eru þingstörf með einhverju öðru sniði og dagskráin breytist eitthvað, af augljósum ástæðum, af þessum sökum en það er eins og, herra forseti, það hafi ekki allir hv. þingmenn áttað sig á

Fyrir utan að þetta er auðvitað alrangt þá lýsir þetta ákveðnu skilningsleysi á mikilvægi þess fundar sem nú er að bresta á. Það var hreyft við því og því kastað fram að þó svo að alþjóðastjórnmál eða -samstarf væri mikilvægt þá þyrfti samt að hafa fókusinn á tiltekin mál. Ég trúi því ekki, herra forseti, að það fari þannig með þingflokk Samfylkingarinnar t.d. að það séu allir þingmenn þeirrar skoðunar að sá fundur sem er nú haldinn í Reykjavík sé ekki mikilvægur. Hv. þm. Helga Vala Helgadóttir fór ágætlega yfir það í ræðu rétt áðan, það voru fín orð. Það er ekki hægt að láta eins og sá fundur sem er nú haldinn í Reykjavík sé eins og einhver fundur sem ráðherrar skreppi til meginlandsins og þurfi að mæta á

Þar var fjallað um mjög mörg áríðandi mál en mig langar að vekja athygli á einu þeirra hér og það er virðismat kvennastarfa. Það er án nokkurs efa mikilvægasta verkefni á íslenskum vinnumarkaði að útrýma þeim launamun sem stafar af kynskiptingu hans og þess að hin svokölluðu hefðbundnu kvennastörf eru metin til lægri launa en hefðbundin karlastörf. Tökum eitt dæmi úr samtímanum af handahófi, úr sveitarfélagi á Íslandi: Karl sem er starfsmaður íþróttamannvirkis fær meira en milljón krónur í mánaðarlaun. Kona sem starfar á leikskóla er með minna en 500.000 kr. í mánaðarlaun. Hér er bara virðismatið komið í hnotskurn, virðismatið í samfélaginu sem segir okkur að mannvirki skipti meira máli en uppeldi og aðhlynning barna og ungmenna. Það þarf nefnilega, hæstv. forseti, að greiða konum mannsæmandi laun. Aðeins þannig geta konur átt einhverja von á því að fá sömu ævitekjur og karlar en ekki vera 20% lægri, eða jafnvel 25% lægri eins og þekkist nú um stundir, vegna þess að konur á lágum launum fá líka lág eftirlaun. Þær fá líka verri réttindi á vinnumarkaði og þær eru ósköp einfaldlega snuðaðar um réttmæt laun fyrir mjög mikilvæg störf í íslensku samfélagi.

þjónustu við fatlað fólk og svona mætti lengi telja. Þetta eru mikið til konur, flestar með laun á bilinu 420.000–470.000 kr. og hafa litla möguleika á yfirvinnu. Fram undan eru svo kjaraviðræður á almenna og opinbera markaðnum við mjög krefjandi aðstæður á tímum mikillar verðbólgu, hárra vaxta og húsnæðiseklu og ríkisstjórn Íslands getur ekki látið eins og þetta komi henni ekki við. Það eru stjórnvöld og löggjafinn sem móta rammann og leikreglurnar í samfélaginu og það er á ábyrgð stjórnmálanna að reka hér efnahags- og velferðarstefnu sem stuðlar að stöðugleika í samfélaginu, stöðugleika á vinnumarkaði og að halda úti sterkri almannaþjónustu og velferðarkerfi sem virkar. Forseti. Við eigum ærin verkefni fyrir höndum og leiðtogafundur Evrópuráðsins leysir ríkisstjórnina ekki undan þeim. Við þurfum að vinna á verðbólgunni með skynsamlegum aðhaldsaðgerðum, með sanngjörnum sköttum á hæstu tekjurnar, arðgreiðslurnar og auðlindarentuna. Við þurfum að taka fast á húsaleiguokri með leigubremsu og réttarbótum fyrir leigjendur. Við þurfum að styðja við tekjulág og skuldsett heimili með því að lyfta upp hámarki vaxtabóta. Við þurfum að lengja fæðingarorlofið í skrefum og gera reiknireglurnar í kerfinu sanngjarnari. Við þurfum að stokka upp í almannatryggingakerfinu, stöðva kjaragliðnunina og draga úr ósanngjörnum skerðingum sem bíta neðst í tekjustiganum. Það verður engin þjóðarsátt hérna á Íslandi án öryrkja og eftirlaunafólks. Við getum ekki sætt okkur við að þessir hópar séu enn og aftur skildir eftir. Síðast en ekki síst þarf ríkisstjórn Íslands að sýna að henni sé alvara í húsnæðismálum, fullfjármagna rammasamninginn sem gerður var við sveitarfélög um húsnæðisuppbyggingu og endurvekja trúna á að markmið þessa samnings náist. Svo þarf að klára á þessu löggjafarþingi þau frumvörp sem samið var um sem gefa sveitarfélögum heimildir til að tryggja blandaða byggð óháð eignarhaldi lóða, vinda ofan af skaðlegum breytingum sem voru gerðar í desember á frumvarpi um húsaleigulög

það eru gerðar kröfur til hennar hér í þessum sal og úti í samfélaginu. Ég kalla eftir því að ríkisstjórnin sýni forystu í þessum efnum sem öðrum og taki verkefni sitt alvarlega. Virðulegi forseti. Í gær gaf Hagstofan út tölur um kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningunum sem haldnar voru á síðasta ári. Eins og vænta má eru tölur Hagstofunnar áhugaverðar. Við sveitarstjórnarkosningarnar 2022 voru á kjörskrá 276.593 einstaklingar og greiddu 173.733 þeirra atkvæði.

milli kosninganna 2018 og 2022 fjölgaði erlendum ríkisborgurum á kjörskrá um 18.582. Þegar þátttaka þeirra er skoðuð sjáum við að erlendir ríkisborgarar greiddu tvöfalt fleiri atkvæði 2022 en 2018 en vegna þess að þeim fjölgaði þrefalt hrundi kosningaþátttakan í þessum hópi, fór úr 18,4% í 13,6% sem er minnkun um rúmlega fjórðung. Næstum allt fall í kosningaþátttöku í sveitarstjórnarkosningunum 2022 má skýra með minni þátttöku erlendra ríkisborgara. Okkur, sem göngum að þessum réttindum vísum, mistókst augljóslega að upplýsa nýja kjósendur um ný réttindi. Við verðum að gera betur næst.

Ég vil bjóða velkomna til leiks aftur hér á Alþingi Íslendinga hv. formann Samfylkingarinnar, sem fór mikinn í gífuryrðum í gær um störf ríkisstjórnarinnar og spurði hvað væri eiginlega í gangi. Virðulegi forseti. Mér er það bæði ljúft og skylt að upplýsa hv. formann um það sem ríkisstjórnin hefur gert síðustu misseri. Í fastanefndum þingsins eru yfir 50 ríkisstjórnarmál til umfjöllunar, þar með talið frumvarp til að rýmka fyrir veitingu dvalar- og atvinnuleyfa, frumvörp um sameiningar ýmissa stofnana, úrbætur á póstþjónustu og frumvarp til að auðvelda tæknifrjóvganir og notkun kynfrumna og fósturvísa. Þá hafa ráðherrar lagt fram stefnumótandi áætlanir í fjölmörgum málaflokkum, svo sem matvælaframleiðslu, landbúnaði, geðheilbrigðismálum, þekkingarsamfélaginu og síðast en ekki síst ríkisfjármálunum. Í gær lögðu svo formenn og fulltrúar allra flokka fram þingsályktunartillögu um kaup á færanlegu neyðarsjúkrahúsi fyrir Úkraínu. Hv. formaður velti einnig fyrir sér hvað hefði gerst á Alþingi síðustu vikur og mánuði.

Hvernig er hægt að kvarta yfir því að ráðherrar ríkisstjórnarinnar sitji ekki fyrir svörum þegar þeir hinir sömu sitja hér í þingsal og ekki er mætt til leiks til að spyrja þá spurninga? Formaður Samfylkingarinnar lét þau orð falla hér í gær að það væri eins og ríkisstjórnin væri búin að gefast upp. En þá hlýt ég, sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar, að beina þeirri spurningu til hv. formanns Samfylkingarinnar hvort þau séu kannski búin að gefast

spurningu eða öðru, þá er eðlilegt að gefa viðkomandi þingmanni það til kynna fyrir fram þannig að viðkomandi þingmaður geti brugðist við. Það er ekki óvanalegt að í störfum þingsins bregðist þingmenn við einhverju sem fram hefur komið áður hér í umræðum í þinginu eða eða í fjölmiðlum eða annars staðar, en ef boltanum er skotið til baka með einhverjum slíkum hætti er mælst til þess að þingmenn láti viðkomandi þingmann vita sem orðum er beint til.

Forseti. Vegna þess sem forseti var að segja hérna, að það sé í lagi að svara því sem hefur fram komið áður, þá er það líka svo svo í þingsköpum, eins og kemur fram í góðu bókinni okkar, Háttvirtur þingmaður, með leyfi forseta: „Í þingsköpum eru ákvæði um að forseti geti vítt þingmann ef hann talar óvirðulega um forseta Íslands eða ber þingið, ráðherra eða einhvern þingmann brigslyrðum eða víkur með öllu frá umtalsefninu.“

Forseti vill upplýsa, vegna þess sem fram kom í ræðu hv. þm. Björns Levís Gunnarssonar, að fyrir mistök komu þau skilaboð frá Stjórnarráðinu til skrifstofu þingsins að fjármálaráðherra yrði á listanum yfir ráðherra sem væru til svara í óundirbúnum fyrirspurnum í gær. Fjármálaráðherra fór hins vegar úr landi á sunnudaginn og verður erlendis í opinberum erindum í vikunni.

ætli allir að beina orðum að þingmanni sem er fjarverandi, að hv. þm. Kristrún Frostadóttir er fjarverandi einmitt vegna þess að hún er að eiga samskipti við þjóðarleiðtoga í þessum töluðu orðum. Það er nú ástæðan fyrir því að hún er ekki hér. En mér finnst athyglisvert hvernig þingmenn stjórnarliðsins stökkva upp á nef sér og gera einmitt orrahríð að fólki sem getur ekki svarað fyrir sig hér.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir hönd velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisstarfsmenn, nr. 34/2012, er varðar tilkynningar um heimilisofbeldi. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 17. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn, sem fjallar um trúnað og þagnarskyldu, og lagt til að skýrt verði kveðið á um í lögum um heilbrigðisstarfsmenn að þeir hafi heimild til að tilkynna lögreglu um heimilisofbeldi að beiðni sjúklings. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill nefndin árétta sérstaklega að nefndin fjallaði um að markmið frumvarpsins væri mikilvægt, þ.e. að uppræta heimilisofbeldi og styðja við þolendur slíks ofbeldis. Mikilvægt sé að auka upplýsingaflæði frá heilbrigðiskerfinu til lögreglu í þessum málum til að vernda og styðja þolendur og draga úr líkum á ítrekuðu ofbeldi. Því þarf að skýra betur þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks og heimildir þess til miðlunar upplýsinga. Nefndin leggur áherslu á að auka þurfi samvinnu milli heilbrigðisstofnana og lögreglu í vinnu gegn heimilisofbeldi og telur frumvarpið mikilvægan lið í vinnu gegn heimilisofbeldi. Þá fjallaði nefndin um þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna og hvort heilbrigðisstarfsmanni er heimilt eða skylt að verða við beiðni sjúklings um að tilkynna heimilisofbeldi til lögreglu samkvæmt ákvæði 1. gr. frumvarpsins. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á 17. gr. laganna.

mannréttindasáttmála Evrópu, en þar segir að réttur hvers manns til lífs skuli verndaður með lögum. Í þessu ákvæði felst jákvæð skylda íslenska ríkisins til að vernda líf einstaklinga. Þá mælir Istanbúl-samningurinn fyrir um að mikilvægt sé að gera nauðsynlegar ráðstafanir með lagasetningu eða öðrum hætti til að tryggja að viðeigandi stjórnvöld meti hættu á dauðsfalli, alvarleika ástands og hættu á endurteknu ofbeldi svo hafa megi stjórn á áhættunni og veita samhliða vernd og öryggi ef þörf krefur, sbr. 51. gr. samningsins. Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu má ráða að dómstóllinn leggur ríka áherslu á að stjórnvöld bregðist strax við ásökunum um heimilisofbeldi með því að meta áhættu. Ef niðurstaða áhættumats er sú að um raunverulega og bráða lífshættu sé að ræða ber stjórnvöldum að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða. Ef um er að ræða staðfesta áhættu er m.a. litið til upplýsingamiðlunar og samvinnu viðeigandi stjórnvalda þegar lagt er mat á viðbrögð aðildarríkis við heimilisofbeldi. Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin rétt að undirstrika að það kann að vera að í tilvikum þegar ljóst er að lífi sjúklings er ógnað vegna heimilisofbeldis sé brýn nauðsyn fyrir heilbrigðisstarfsmann að tilkynna slíkt til lögreglu samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laga um heilbrigðisstarfsmenn. Ákvörðun um hvort brýn nauðsyn sé fyrir hendi er hins vegar matskennd. Frumvarpinu er því ætlað að leggja til skýrari lagastoð fyrir miðlun upplýsinga til lögreglu vegna heimilisofbeldis. Þannig eru auknar líkur á að lögregla fái nauðsynlega vitneskju um heimilisofbeldi og geti veitt viðeigandi þjónustu og vernd. Með 1. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 3. mgr. 17. gr. um að heilbrigðisstarfsmanni sé heimilt, að beiðni sjúklings, að tilkynna til lögreglu heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi sem ógnað getur lífi eða heilsu sjúklings. Við meðferð málsins í nefndinni var því álitaefni velt upp hvort æskilegra væri að kveða á um skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að tilkynna til lögreglu heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi að beiðni sjúklings svo það þyrfti ekki að vera mat heilbrigðisstarfsmanns hverju sinni. Í greinargerð frumvarpsins og í minnisblaði heilbrigðisráðuneytis til nefndarinnar er bent á að slík skylda geti verið vandkvæðum bundin og að það hafi ekki gefið góða raun í öðrum ríkjum. Það sé frekar í samræmi við hagsmuni þolenda að leggja til skýra heimild heilbrigðisstarfsmanna að beiðni þolenda í staðinn fyrir skyldu án samþykkis þolenda. Þannig sé hægt að koma í veg fyrir að þolandi veigri sér við að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið. Fyrir nefndinni var rætt um hvaða úrræði væru til staðar ef heilbrigðisstarfsmaður neitar t.d. að hafa samband við lögreglu þrátt fyrir skýra beiðni sjúklings eða gerir það ekki fyrir mistök. Bent var á að tilteknar skyldur hvíla á heilbrigðisstarfsmönnum í samskiptum þeirra við sjúklinga samkvæmt lögum og að starfsmannaréttarleg viðurlög geta legið við brotum gegn starfsskyldum.

ekki er brugðist við beiðni sjúklings af ásetningi eða vegna mistaka. Nefndin telur þörf á að um þetta verði fjallað við þróun verklags heilbrigðisþjónustu við móttöku þolenda heimilisofbeldis sem gerð er grein fyrir í greinargerð frumvarpsins og verður innleitt á öllum heilbrigðisstofnunum landsins. Nefndin fjallaði að auki um persónuvernd. Í greinargerð frumvarpsins segir að talið sé að frumvarpið sé í samræmi við 71. gr. stjórnarskrárinnar sem fjallar m.a. um

Þá var fjallað um mat á áhrifum frumvarpsins á persónuvernd, en í greinargerð kemur fram að samkvæmt slíku mati er ekki talið að frumvarpið feli í sér aukna áhættu fyrir persónuvernd skráðra einstaklinga, vinnsla persónuupplýsinga muni fara fram hjá veitendum heilbrigðisþjónustu og lögreglu og um er að ræða stofnanir sem gera ýmsar öryggisráðstafanir vegna vinnslu persónuupplýsinga í sinni starfsemi.

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þegar vinnsla byggist á annars konar heimild en samþykki verður almennt ekki litið svo á að yfirlýsing hins skráða um að hann fallist á Þegar vinnsla byggist á annars konar heimild en samþykki verður almennt ekki litið svo á að yfirlýsing hins skráða um að hann fallist á vinnsluna þurfi að liggja fyrir. Engu að síður getur verið ástæða til þess að fyrir liggi umboð eða beiðni frá hinum skráða, einkum ef vinnslan getur haft íþyngjandi réttaráhrif eða tekur til viðkvæmra einkalífshagsmuna. Nefndin tekur undir sjónarmið Persónuverndar og beinir því til ráðuneytisins að huga að formkröfum sem gera þarf til skráningar beiðni sjúklings svo og að hún sé skýr og afdráttarlaus.

Virðulegi forseti. Nefndin fjallaði einnig um hvort æskilegt væri að skilgreina heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi frekar í frumvarpinu. Í skýringum við 1. gr. frumvarpsins þess er að finna umfjöllun um hvað átt er við með þessum hugtökum. Fyrir nefndinni var bent á að birtingarmyndir heimilisofbeldis og ofbeldis í nánu sambandi geta verið mjög fjölbreyttar og það getur verið erfitt að setja fram tæmandi skilgreiningu á heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi í lagatexta. Nefndin bendir á að æskilegt er að fjallað sé ítarlega um birtingarmyndir heimilisofbeldis í fræðslu eða leiðbeiningum til heilbrigðisstarfsfólks. Loks ræddi nefndin um hvaða ferli tekur við þegar heilbrigðisstarfsmanni er heimilt að beiðni sjúklings að tilkynna lögreglu um heimilisofbeldi. Rætt var um hvernig lögregla getur haft aðkomu að máli sjúklings, svo sem með samtali við þolanda heimilisofbeldis, sé hún kölluð til á heilbrigðisstofnun, og upplýsingagjöf. Ákvörðun um kæru af hálfu brotaþola og rannsókn lögreglu kemur til skoðunar í framhaldinu. Nefndin telur mikilvægt að verklag og verkferlar tryggi leiðsögn til heilbrigðisstarfsfólks varðandi mögulega beiðni sjúklings og að verkferlar taki tillit til aðstæðna og þarfa ólíkra hópa samfélagsins þegar beiðni er skráð, svo sem fatlaðs fólk og innflytjenda. Nefndin leggur áherslu á að frumvarpinu er ætlað að taka af vafa um það að heilbrigðisstarfsmanni sé heimilt, að beiðni sjúklings, að tilkynna til lögreglu heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánu sambandi. Tilkynningin virkjar þannig mögulegar heimildir lögreglu til athafna og þá sérstaklega að veita þolanda heimilisofbeldis nauðsynlega vernd og stuðning. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið rita, auk þeirrar sem hér stendur, hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, Jódís Skúladóttir, Óli Björn Kárason, Halldóra Mogensen, Vilborg Kristín Oddsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir, Ásmundur Friðriksson og Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti. Með þessu máli er stigið mikilvægt skref í þá átt að tryggja enn frekari aðstoð og stuðning við þá sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Við þurfum að stíga frekari skref og taka niður þau síló sem eru í kerfinu og og vona ég að frekari breytinga sé að vænta til að samþætta upplýsingagjöf og öryggi þeirra sem verða fyrir heimilisofbeldi og þeirra barna sem búa við slíkar aðstæður, að heilbrigðisstofnanir, félagsmálayfirvöld, menntastofnanir og lögregla geti átt enn frekara samstarf þegar kemur að þessum málum í framtíðinni, því að stuðningur við þá sem verða fyrir þessum brotum skiptir öllu máli, og að þeir upplifi sig örugga þegar þeir leita aðstoðar í kerfinu okkar, að það séu engin flækjustig og enn fremur að björgunarnetið sé styrkt og traust, því að það er okkur öllum til hagsbóta.